Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание. Уважаеми госпожи и господа народни представители, на всички честита Нова 2013 година! Надявам се, че отпочинали имаме желание да изпълняваме своите конституционни задължения. живот и здраве! Нека парламентът да бъде една работеща институция, която да отговори на очакванията, които гражданите имат към нас. Днес е първата сряда за месеца, поради което програмата се определя по реда на чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, от парламентарните групи, извън групата на ГЕРБ, по ротационната схема, която е предвидена към това. От Парламентарната група на Движението за права и свободи, които са първи в тази ротация за месец януари, е предложено 1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Вносител – Четин Казак. От Парламентарната група на Синята коалиция няма постъпило предложение. От Парламентарната група на Партия „Атака”: 2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Вносители Волен Сидеров и група народни представители. От Парламентарната група на Коалиция за България: 3. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносители – Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Извън безспорните предложения по ал. 7, които не подлежат на гласуване, предлагам на Вашето внимание проект на ПРОГРАМА за работата на Народното събрание за времето от 9 до 11 януари 2013 г. 4. Второ четене Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Вносител – Министерски съвет. 5. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г. и върнат от Президента на републиката с Указ № 422 от 12 декември 2012 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България. Предвижда се това да бъде точка първа за петък, 11 януари 2013 г.

Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. Вносител – Министерски съвет. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. 10. Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. Вносител – Министерски съвет. Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна. Вносител – Министерски съвет. 12. Парламентарен контрол в обичайния му ден и час – петък, 11 януари в зала. Моля да гласуваме.

е на народния представител Румен Петков, който предлага като точка в седмичната програма да бъде включено Проекторешение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на инцидента с така наречените чужденци, определени като французи, на 16 октомври 2012 г. в землището на село Коиловци, община Плевен. Заповядайте, господин Петков. Добре РУМЕН ПЕТКОВ: Не, тя не е моя. Лошото е, че не е Ваша. За пореден път предлагам на Вашето внимание проекторешение за сформиране на анкетна комисия, която да проучи инцидента в село Коиловци и да представи обективните факти на обществото. Няма как да не прави впечатление, че повече от два месеца министърът на вътрешните работи отказва да отговори на въпросите, за които е взето решение да бъде изслушан в Комисията по вътрешна сигурност. Няма как да не прави впечатление, че неговите твърдения се разминават генерално с твърденията на министъра на отбраната, доколкото вицепремиерът и вътрешен министър твърди, че става дума за хора, които практикуват екстремни спортове и са скочили с парашут на територията на България, а министърът на отбраната в писмения си отговор заявява, че такова нещо няма, нито има заявен скок, нито има извършен скок с парашут. Очевидно е, че единият от двамата лъже. И този, който лъже, трябва да понесе своята политическа отговорност. Не може да се лъже българското общество, не може да се лъже българският парламент по един такъв циничен начин и това да остане някъде във въздуха. Очевидно е имало очаквания в министрите и в правителството като цяло, че въпросът някак си ще отмре във времето. Въпросът няма да умре във времето, защото това е въпрос на национална сигурност, защото това е въпрос, по който всички ние – и като граждани, и като народни представители би трябвало да имаме изострено чувство на отговорност, да го проявим по най-убедителния начин и Народното събрание да отговори на очакванията на обществото. Аз се обръщам най-малкото към народните представители, които са избрани от Плевенския район. Тези народни представители, начело с Вас, госпожо председател, би трябвало да си дават сметка, че като ходят из града, като ходят в района, хората очакват да чуят отговорите, от които Вие бягате, с което унижавате Народното събрание,

Това е достатъчно, за да Ви санкционирам по правилника. Няма да го направя единствено защото сме в началото на новата сесия. Поставям на гласуване предложението на господин Петков за включване на това проекторешение в дневния ред.

да преосмислим – фактът, че броят на гласовете „за” бележи ръст ме въодушевява, но не прекомерно. Реализмът също не трябва да отстъпва на стремежа да бъдем обективни, да можем да преценим обстановката. Аз съм отправил, заедно с колегата Кирил Добрев, въпроса към министъра на здравеопазването: кой в крайна сметка плати лечението на тези граждани в плевенската болница? си давате сметка, че ако не този петък, другия ще знаем кой е платил?! Платила е или френската държава, което означава, че това не са туристи; или никой не е платил, което означава, че Министерството на здравеопазването е извършило престъпление;

че Франция се грижи за своите граждани и че Франция е държава! В същия момент на всички е ясно, че ние наказахме полицая, който спаси човешки живот, че наказахме полицая, който спаси наши сънародници! Какво показваме по този начин?

Каква е целта на този слугинаж? Няма друго правителство в съвременната ни история, което да е демонстрирало такъв слугинаж, такова огъване, такова коленичене! От какво е продиктуван този слугинаж? От какво е продиктувано това огъване? Какви интереси преследва то?

е на господин Павел Шопов, който предлага включване в седмичната програма на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от проф. Станилов, Владимиров и Шопов. Слушаме Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това предложение за изменение на Наказателния кодекс е по отношение на института на неизбежната отбрана. От Тридесет и осмото нито едно Народно събрание не се е занимавало с темата, а тази тема е тежка, изключително отговорна и сериозна. Това се налага от живота. Тя виси със страшна сила за

взломни кражби, нападения на домовете и върху българските граждани, до голяма степен причината е в това, че не е уреден подобаващо и съобразно съвременните цивилизовани принципи и критерии този институт. Това е така, защото българските граждани биват нападани в домовете си, тяхно имущество бива крадено и унищожавано, защото те просто не могат да се защитят!

престъпниците е занижена – от „Атака” сме го казвали безброй пъти и от тази трибуна, а по отношение на гражданите, които се опитват да защитят своя имот, чест и живот, тя е силно завишена! Видяхме какво стана с господин Опиц, който е в затвора – вместо на този човек да му бъде дадена държавна награда, в момента излежава наказание „лишаване от свобода”. Видяхме и последното издание на този проблем – че той не беше и помилван, беше му отказана и тази висша държавна милост.

Законопроекта за промяна на Наказателния кодекс. Гласували

постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 19 декември 2012 до 8 януари 2013 г.: Законопроект за гробищата и погребенията. Вносители – Даниела Петрова и Любен Татарски. Водеща – Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Разпределен е и на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, Комисията по правни въпроси, Комисията по здравеопазването, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и Комисията по околната среда и водите. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2012 – 20 декември 2012 г. Вносител – Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисията по земеделието горите. Проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012–2020 г.). Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по здравеопазването, Комисията по културата, гражданското общество и медиите, Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Вносител – Лъчезар Тошев. Водеща – Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Разпределен е и на Комисията по околната среда и водите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Вносител – Лъчезар Тошев. Разпределен е на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Проект за решение относно отмяна на решение на Народното събрание за провеждане на национален референдум. Вносител – Лъчезар Тошев. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Съгласно чл. 18, ал. 5а от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, след пълен цикъл на ротация по ал. 5, Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група. На това основание и във връзка с приетото на 29 юли 2009 г. Решение за избиране на Комисия за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”, председателството на Комисията за Единадесетата сесия на Четиридесет и първото Народно събрание се поема от народния представител Камен Костов Костадинов от Парламентарната група на Движението за права и свободи. На 3 януари 2013 г. от Националния статистически институт е постъпила информация, съдържаща резултати от статистически изследвания относно: Общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за месец ноември 2012 г.; Бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през декември 2012 г.; Ключови показатели за развитието на икономиката в Република България към 28 декември 2012 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Преди да пристъпим към дневния ред за седмицата, с оглед новия политически сезон и началото на новата сесия, като утвърдена парламентарна традиция, следват декларациите и изявленията от името на парламентарните групи, като спазваме поредността, с оглед големината и числеността на парламентарните групи. Господин Шопов – процедура. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Традиция е тези изявления, тези декларации от лидерите на парламентарните групи, да бъдат национално радио. Добре е българските граждани в началото на политическия сезон, в случая – на новата парламентарна година, да чуят тези изявления,

Поставям на гласуване направеното процедурно предложение.

Независимо че съм представител на мнозинството и то на силно мнозинство, което следва приоритети и вече има постигнати резултати, днес ще Ви помоля за нещо, може би съвсем неочаквано за много от Вас. Молбата ми е прагматична не за мен, не за Парламентарната група на ГЕРБ, нито за правителството на Бойко Борисов, тъй като ние не се нуждаем от патерици. Напротив, като силна и балансирана партия с вече ценен управленски опит, днес Парламентарната група на ГЕРБ Ви призовава към прагматизъм в името на българските граждани, да разбием заедно модела, който хората ненавиждат, но са принудени да търпят вече 23 години. Какво имам предвид? Нека не използваме парламентарната трибуна и то особено в месеците преди изборите, за политиканстване и прояви, които отвращават хората от политиците. Никой не печели от това, тъкмо напротив. Това е предателство към всеки един български гражданин. Нека да сключим споразумение за отговорно политическо поведение. Имаме шест месеца, в които можем, дори и по-малко, да свършим доста работа, да направим полезни за държавата и всеки неин гражданин закони. Хората искат да живеят сега и са напълно прави. Нашата мисия е да загърбим лесното, правенето на политика заради самата политика, и да правим политика с човека в центъра. Удивление и тъжен парадокс на политическия живот в България е, че българите избират хора в Народното събрание – хора с качества, смея да твърдя, инвестират в тях време и надежди, за да гледат след това как те се карат, хулят и водят безсмислени спорове. Парадокс е, че веднъж попаднали тук, в сградата с надпис „Съединението прави силата”, избраниците забравят диалога, всяка група заговаря на различен, неин език и в крайна сметка сградата, призвана да пази единството на нацията, се превръща във Вавилонска кула. И докато вдигат много шум тези хора забравят коя е основната задача, заради която са тук – да служат на хората. Време е да приключим с партийните блокажи на същинската ни работа, за да произвеждаме много по-добри неща. Нека изненадаме приятно българите, като поне веднъж покажем, че в Народното събрание сме един отбор, националният отбор на България. Днес аз ще пресека пътеките, които разделят тази зала на лагери, за да потърся съгласие по основните приоритети на страната. Дори ми се иска да направим невъзможното – всички ръководители на парламентарни групи да си стиснем ръцете и да си пожелаем да работим в името на една по-добра България. Виждам усмивките. На Вас Ви е чуждо. Явно 23 години нищо не Ви е влязло в главите! (Смях от ГЕРБ.) За нас от ГЕРБ е лесно да го направим, още повече че имаме обективно самочувствие, което се базира на реално постигнати резултати. С подготовката и приемането на Бюджет 2013 и пакета от данъчни закони изпълнихме основната си задача за настоящата година. Въпреки световната финансово-икономическа криза и трудностите пред всички държави, правителството на ГЕРБ и премиерът Бойко Борисов успя да вдигне минималната заплата и пенсия. Разбира се, иска ни се да можеше това повишение да е много повече, но такива са възможностите на държавата, колеги. Най-лесно щеше да е в изборна година да развържем кесията, както казват хората, но това значи натрупване на задължения, които ще бъдат плащани от нашите деца и внуци, което не бихме си позволили независимо кой ще е на власт след месец юли, нещо което ние заварихме с увеличението, но само на книга, на пенсиите, които изплаща сегашното правителство. Напротив, управлението на ГЕРБ и премиера Борисов избраха да действат непопулярно, но честно. Потърсихме резерви в наличното, запушихме течовете, свързахме касовите апарати със системата на Националната агенция по приходите и от съвместната работа на НАП и Агенция „Митници” увеличихме с над 1 млрд. лв. събираемостта на данъци и акцизи, намалихме с над 13% числеността на администрацията. Освен това правителството на ГЕРБ реализира и разплати над 4 млрд. лв. европейски фондове. Основен приоритет в социалната ни политика остават също стимулирането на заетостта и насърчаването на разкриването на нови работни места. Чрез промени в Кодекса на труда ще регламентираме договора за стажуване като самостоятелен вид договор. Усвоените над 30% от евросредствата по Програма „Развитие на човешките ресурси” поредното доказателство за ангажиментите на парламентарната група и на правителството към решаването на проблема с младежката и въобще с безработицата в България. След редицата реформи в сектор „Здравеопазване” стабилността и ефективността на системата също остават основен приоритет на ГЕРБ. В името на по-добрите и качествени здравни грижи за българските граждани ще приемем както Закона за правата на пациентите, така и промените в Закона за здравното осигуряване. Най-големият принос в здравеопазването на нацията, който въведохме и устояхме благодарение на политическата воля на Парламента, подчертавам, е пълната забрана на тютюнопушенето. На крачка сме от приемането и на новия Закон за предучилищното и училищното образование, който гарантира централната роля на потребностите на детето в образователния процес, а също и кариерното развитие на младите учители. Доказателство, че образованието е сред водещите приоритети в управлението на ГЕРБ, е и гласуваното в Бюджет 2013 г. увеличение с 20 млн. лв. на единните разходни стандарти в системата. В сравнение с предишното мнозинство на БСП, ДПС и НДСВ, мнозинството на ГЕРБ е осигурило 800 млн. лв. повече за сектора „Образование”, като увеличихме средно заплатите с над 10%. В сравнение с правителството на тройната коалиция, кабинетът на ГЕРБ ще даде за своя период на управление 3 млрд. лв. повече за здравеопазване, 14 млрд. лв. повече за социална политика, дадохме с 9 млрд. лв. повече за пенсии на всички възрастни хора. По отношение на икономическата политика, първата задача на ГЕРБ ще бъде да преразгледаме ветото на Президента върху Закона за насърчаване на инвестициите. Чрез този закон ще гарантираме по-добро административно обслужване и финансови стимули за предприемачите, които искат да вложат парите си в България. През новата парламентарна сесия сме на финалната права и от реализиране на поредния предизборен ангажимент на ГЕРБ – регламентирането и приемането на Закона за разузнавателните служби и тяхното взаимодействие. Законопроектите са резултат от постигнатия консенсус между политическите сили на Консултативния съвет по национална сигурност на Президента през пролетта на миналата година. След 22 години, за първи път статут на разузнавателните служби и техните служители ще бъде уреден със закон. Доказателство за този ангажимент на ГЕРБ и правителството на премиера Борисов са спрените отвличания, отвличания, успешните акции срещу „Октопода”, „Крокодилите”, „Лихварите”, „Дедесарите” и не на последно място, осъдителните присъди по делата срещу „Килърите” и „Наглите”. Един от големите успехи на това Народно събрание е приемането на Закона за конфискацията. Чувството за справедливост е това, което с ръка на сърцето трябва да признаем, че остава дефицит. И тук бих отворил една малка скоба да цитирам Платон, който преди повече, забележете, от 2400 години е казал, че най-голямото зло в едно общество е ненаказаната несправедливост. Въпреки политическата воля на ГЕРБ, остава наслоеното и с право усещане на хората, че законите не важат за една привилегирована част от обществото. Това е един от стимулите днес да протегна ръка към Вас, опозицията, и да предложа единни действия за цялата политическа класа по ключови проблеми на обществото. Ние от ГЕРБ вече сме доказали, и то не само на думи, че подкрепата на реформите в съдебната сфера и на работещите в системата са ключов наш ангажимент. Безспорно централните политически събития през новата година ще бъдат провеждането на първия национален референдум и парламентарните избори. Парламентарната група на ГЕРБ подкрепя провеждането на националното допитване и дори с част от инициативните си комитети, които вече информират гражданите, ние подкрепяме напълно развитието на ядрената енергетика в България.

училища и детски градини, спортни зали, църкви, пречиствателни станции, театри, опери и модернизирахме много жп линии и пристанища.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Министрите, както винаги, ги няма в Българския парламент дори в началото на сесията. Преди малко чухме много впечатляващо изказване на господин Велчев от името на Парламентарната група на ГЕРБ. Той призова към прагматизъм, отговорност, протегна ръка към опозицията – нечувано нещо за близо четирите вече години управление на ГЕРБ. Щеше да е наистина много впечатляващо това изказване, ако беше направено в началото или поне в средата на мандата на партията ГЕРБ, защото всичките години на Вашето управление досега бяха тотално отрицание на реалния диалог, на компромиса, на баланса на виждания между различните парламентарни сили. Вие разбирате консенсуса и диалога като изпълнение на волята на Вашата партия. Затова, за съжаление, ще трябва да отговоря на Вашия призив за съгласие и единство с народната поговорка „Късно е, либе, за китка”.

бедността, нефункциониращата икономика, безработицата, корупцията – неща, които Вие трябваше да преборите. Затова основният въпрос тази година за всеки един човек в България е харесва ли статуквото и начина, по който живее, или иска промяна? Отговорът е, че е необходима сериозна, дълбока, радикална промяна в начина на управлението на страната, в икономическата и социалната политика. Намираме се на финалната права на управлението на господин Борисов. Останаха Ви шест месеца. Шест месеца, защото дойде време за отчет за свършеното от Вас и за отговорност пред върховния съдник на всяка една политическа сила, а това са българските граждани. Това, към което Вие призовавате – за съгласие, няма база да се реализира, защото Вие отхвърляхте постоянно свършеното от всички преди Вас. Това не е въпрос на ревност или самолюбие на една или друга политическа сила, да бяхте показали желание за диалог досега.

Няма как да се реализира това фалшиво съгласие, защото различията станаха твърде дълбоки и те са същностни. За да не кажете, че аз си измислям и давам лични, преднамерени оценки на Вашето управление, нека Ви припомня Вие какво обещахте, с какъв ангажимент дойдохте на власт. Самопровъзгласихте се за управление на европейското развитие на България. Европейско обаче означава демокрация, баланс на властите, взаимен контрол на властите, означава върховенство на закона, означава свободна конкуренция в икономиката, означава социална държавност. Всичко това Вие посичате ежедневно с Вашата законодателна дейност и най-вече с поведението на правителството, което е обсебено с идеята за контрол на власт, на налагане на своята воля на други институции и на цялото общество. За какво развитие можем да говорим? В много отношения върнахте държавата не с години, а с десетилетия дори! Да, защото какво обеща господин Бойко Борисов, когато встъпваше в длъжността министър-председател? Изброи седем приоритета. Нека видим какво е свършено от тях. Първо, повишаване доходите на българските граждани, растеж и модернизация на икономиката, създаване на нови работни места. Какво прекрасно обещание! Само че Вие увеличихте бедността в България. Половината българи са в риск от социално изключване. Доходите реално намаляха, защото инфлацията е много по-висока от минималните увеличения в някои сфери, които направихте в края на мандата. Смазахте дребния и среден бизнес съвсем целенасочено, в интерес на монополите, които са близки до Вас във всеки един сектор, чрез промяна на правилата. И това е най-огромното Ви престъпление пред българската икономика, защото смазвате свободната инициатива и талант на българските граждани. Бизнесът е подложен на системен рекет – политически и икономически. Държавните институции се възприемат именно като рекетьори, като башибозуци, които не дават възможност да се работи. За каква модернизация говорим, след като Вие прекратихте единствения действително много мащабен икономически проект за модернизация на България на високотехнологична индустриална основа - „Белене”?! (Смях в блока на ГЕРБ.) Каква модернизация?! Вашето виждане за модернизация очевидно е към това, към което призова господин Борисов. Каза на компютърни специалисти: „Ходете да пасете овце. Има нужда от овчари. Садете картофи.” Това ли е модерната икономика? Убихте свободната конкуренция като цяло в България. Ние нямаме пазарна икономика, свободна пазарна икономика. Имаме дирижирана икономика. Борба с корупцията и ограничаване на престъпността обеща господин Борисов. Каква борба с корупцията?! Всеки знае, че корупцията се превърна в централизирана система, политически ръководена. И случаят в Несебър, който шуми, гърми вече седмици, е много ясно доказателство за това, когато в частен интерес се нарушава държавният. Продава се имот за 580 хиляди, препродава се на следващия ден за 4 милиона. Печалбата на инвеститора ще бъде десетки милиони, ако се реализира. Унищожени са дюните! Реално погледнато това е свършено от Вашето управление, в нарушение на закона и в интерес на близки до властта. Неслучайно се замесва името на кумеца на вътрешния министър, който изведнъж стана един от най-големите предприемачи в България в областта на строителството. Двадесет и пет милиона лева спечелени обществени поръчки за първите две и половина години! Уволнявате шефа на горите. Ами заместник-министър Боянова, която е подписала, не се ли покрива тя от властта?! Очевидно, защото е изпълнявала поръчки, въпреки че е имало проверки – става ясно днес от медиите, за нейната работа и за нейни нарушения. Нищо не е предприето! Реформа на съдебната система и възстановяване справедливостта обеща господин Борисов. Каква справедливост?! Всички знаят, че съдебната система е под ботуша на господин Цветанов. Избрахте Висш съдебен съвет, който се контролира от Вас. Избрахте главния прокурор по начин, който дискредитира самия главен прокурор като независим – без състезателност, без реално тайно гласуване. Всичко това е резултат от Вашето управление! Да възстанови доверието на Европа и партньорите обеща господин Борисов. Ами

е самата способност на българската държава да спазва основния принцип на една демокрация – принципът на равнопоставеност и баланс на властите, на разделение на властите. Това са основните пороци. Изобщо да не говоря за другите приоритети – подобряване на социалната сигурност на българските граждани. Шестдесет социални права са отнети от хората в различни сфери. Вие връзвате бюджета на гърба и за сметка на обикновения българин. Ами давам Ви пример. Питате докога. Разделихте минималната работна заплата от социалните плащания. Вдигате минималната работна заплата, но не следва увеличаване на социалните плащания. Това е Вашето „социално поведение”. Унищожавате социалната държава. България се нуждае от промяна. Тази промяна предвижда отговорна и предсказуема демократична държава, спиране на рекета на бизнеса и възстановяване на нормалната пазарна икономика, антимонополна политика чрез активно държавно регулиране (това е ключово), активна инвестиционна политика на държавата в производствена икономика, която е конкурентоспособна, и чрез подкрепа на малкия и среден бизнес възстановяване на социалната държава в България, която се разрушава от Вас. Водещ приоритет е бъдещето на младите хора в България. Той се основава на три стълба: образование – качествено и достъпно, гаранция за първо работно място (това е европейска политика на социалистите), и разбира се – грижа за майчинството и децата. Двеста запазихте четвърта година парите за отглеждане на дете до две години. Това ли е грижата за майчинството?! В резултат на това всяка година през последните се раждат с близо 20 000 по-малко деца,

референдум, на който българските граждани имат за първи път възможност да изразят отношението си по ключов въпрос. Второто е приемането на Изборен кодекс, който да гарантира честността, свободата на изборите. Вие показахте, че не желаете такъв кодекс. Третото е алтернативна икономическа и социална политика, която БСП ще предложи. И последното – това са самите избори. Важната политическа задача за БСП е да гарантира, че няма да може да направите това, което направихте през 2011 г., че изборите ще бъдат по реалната воля на българските граждани, без натиск, без страх и без купуване и при честно преброяване. Това са политическите приоритети на Коалиция за България за този сезон. И ще направим всичко необходимо българите да видят нова надежда и нова възможност за своето лично развитие и за развитието на държавата. Благодаря. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Лютви Местан. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, като Ви честитя Новата година, отправям едно много искрено политическо пожелание – 2013 г. да отбележи края на месианството в българската политика и да тръгнем по нормален европейски път на развитие. Смятаме, че през 2013 г. българската демокрация има да решава един фундаментален въпрос – да реализира алтернатива на проваленото управление на ГЕРБ. Провалът има конкретни имена, господин Велчев. След три години и половина управление на ГЕРБ все повече български граждани губят работата си, защото продължават фалитите на основния работодател – малкият и среден бизнес. Казахте: „Не думи, а да преценяваме по делата”. Питам: колко малки и средни предприятия фалираха за три години и половина управление на ГЕРБ? Знаете ли? хиляди на година! Извън юридическия фалит обаче 49% от фирмите осигуряват едно-единствено лице, тоест собственикът осигурява себе си, не създава работни места. Основният работодател – малкият и среден бизнес, е смачкан от това управление. Затова е високата безработица. Затова е обедняването. И ако тази теза, изказана от заместник-председател на Парламентарната група на ДПС, не Ви харесва, цитираме Ласло Андор – комисарят по заетостта и социалната политика, който вчера определи България в официална позиция, че е страна с най-висок риск от социално изключване. Страдат всички социални системи не само пенсионери, че дори учените вече заляха улиците. Вие говорите, че доходите и заетостта са Ви приоритет – ето, това са думи! Аз казах какви „дела” Ваши стоят зад този приоритет. Съгласието по националните приоритети е хубаво нещо, но за да има съгласие – първо, трябва да имате реални приоритети. Основният дефицит на това управление е, че ги няма приоритетите. Къде са? Кои са? Бедността и заетостта не са Ви приоритет. Ако Вие искате съгласие за такава политика, искате опозицията да извърши едно престъпление. Ако опозицията е съгласна с провалите и грешките на управлението, това е краят на парламентарната демокрация. Ние сме длъжни да Ви посочим грешките. Само че най-драматичен е друг Ваш провал. Хубаво цитирате Платон, но точно в обещанието за справедливо управление се провалихте най-жестоко. Вие дойдохте с обещание, че ще се преборите с престъпността и корупцията. Резултатът днес е, че управлението се превръща в основен генератор на корупция. Никакви препратки към предишни управления не са в състояние да скрият тази истина. Когато авторитетът Стив Ханке извежда корупцията и престъпността като основна пречка за развитието на България, дори за превръщането й в лидер на Балканите – трябваше да бъде лидер вече, защото е първата страна, излязла от комунистическия лагер, която става член на Европейския съюз, но не е. Не е лидер, защото не реши проблема с престъпността и корупцията. Стив Ханке визира Вашето управление не само предишните управления. Когато от Стопанската камара говорят за административен рекет върху бизнеса, визират рекета, упражняван от днешната власт. Затова днес корупцията в България има един-единствен мирис – мирише на гербери! Защо се стигна дотук? Не само заради отсъствието на приоритети, не само заради доказаната некомпетентност, но преди всичко заради сгрешената философия на днешното управление. То продължава да се базира на персонализирания вот за една личност, която не винаги успява да се разполага в демократичната процедура. Създава се усещане, че имаме формално създадени демократични институции. Оказва се, че в България е възможно да се реализират квази демократични или недемократични форми на управление при конституционно разписана демокрация в страна, членка на Европейския съюз. Това е много тъжното заключение за състоянието на българската демокрация. Движението за права и свободи е на категорична позиция, че трябва да се възстанови реалното не само демократично устройство на страната, но функционирането на българската демокрация. Да Ви дам ли един пример? Когато министър-председателят и лидер на ГЕРБ първоначално казва „да” на собствения си въпрос за провеждане на референдум, защото Вие формулирахте Ваш въпрос с тезата, че също сте съгласни да се развива ядрената енергетика. Първо казва „да” и цялата парламентарна група, моля да ме извините, госпожо председател, но воглаве с Вас като народен представител от Плевен, също пригласяте с „да” на своя премиер и лидер. Дори 76 народни представители се регистрират в ЦИК с инициатива за подкрепа на референдума. Когато обаче една сутрин премиерът се събужда вече с „не”, всички от парламентарната му група с не по-малка убеденост казахте – „не”, при това, убеден съм, ще го кажете три пъти, защото и премиерът каза три пъти „не”. Затова тезата ни, че при управлението на ГЕРБ демократичната ни система дефектира, не е абстрактна теза, още по-малко немотивирано обвинение. Проблемът с възстановяването на реалната демокрация е основен и за изхода от кризата. Защото дефектиралата демокрация има за ефект дефекти на икономиката. По твърдение не на ДПС и на опозицията, а съгласно официален доклад на Европейската комисия, делът на нелегалната икономическа дейност, на сивия сектор, е близо една трета или 31,9% от брутния вътрешен продукт, което за поредна герберска година ни отрежда еднолично лидерство в рамките на Европейския съюз. Или ако трябва да използваме спорната терминология на премиера, при неговото управление България е шампион по сенчест бизнес в Европейския съюз. Говорете колкото искате, че се борите с корупцията. Българските граждани вече знаят, че наистина не е въпрос на думи, а на конкретни действия, каквито няма, защото при това управление властта да се бори с корупцията означава да се бори със самата себе си. Страната се нуждае от алтернативно управление, което да възстанови реалната демокрация. Това неизбежно ще се случи. Има едно-единствено условие честни избори, елиминиране на риска от подменен вот. Парламентарната група на ДПС подновява предложението си за консултации на високо ниво, където да се постигне съгласие за рамката, която да осигури честния вот, а измененията в закона само да материализират това съгласие. Определяме отказа на ГЕРБ да участва в такива консултации като безотговорно. И затова ще поискаме ОССЕ този път да се ангажира не с ограничена мисия наблюдатели, а с тотално, масирано наблюдение на целия изборен процес в България като страна с висок риск. В заключение: българската демокрация е пред тежко изпитание! Гражданите вече са изправени пред дилемата: ГЕРБ или демокрация? Убедени сме, че 2013 г. ще даде своя категоричен отговор и парламентарният вот ще роди правителство на ясните национални приоритети, зад което ще стои широка подкрепа от партии с валидирана в годините безспорна демократична легитимност. Благодаря Ви за вниманието. От името на Парламентарната група на Синята коалиция – господин Иван Костов. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми ръководители на парламентарни групи, които взехте отношение досега!

да отговорим на изискването, което представя пред нас кампанията, която тече в момента, за референдума с въпроса: „За развитието на ядрената енергетика ли сте чрез строителството на нова ядрена централа?”. Ние сме в този месец на кампания и в тази връзка от името на моите колеги правя няколко призива и искам всеки да

да застане срещу мен и да се опита да информира хората. Защото нашето основно задължение е да информираме хората – да направят един избор, след като са чули аргументите, да бъдат съдници на аргументи, а не на заклинания и не на някакви слепи атаки, насочени помежду ни. Да кажем своите аргументи и хората да решат. Второ, призоваваме 76-те народни представители от ГЕРБ – ето ви конструктивизъм, да определят окончателната си позиция по отношение на това как ще гласуват на референдума. Защото това с три пъти „не” – да напомня за тези, които не познават Евангелието, Свети Петър се отрекъл три пъти от Исус Христос преди да го прегърне. Да не вземете и Вие да се отречете три пъти и накрая да прегърнете отново тезата за развитието на ядрена ядрена енергетика чрез строителство на нова ядрена централа. В този смисъл трябва да застанете на твърда, ясна, категорична позиция. Не да слушаме какво казва господин министър-председателят, а Вие, тъй като сте ситуирани като страна в този референдум. Призоваваме всички останали парламентарни групи да определят своите позиции и се включат в дебатите като разчитат преди всичко на своите аргументи, а не на крясъци, не на заплахи, не на опити да се провали опитът, който ние правим, да информираме хората за това как да гласуват на този референдум. Призоваваме правителството от тази трибуна да оповести публично следните свои становища: 1. Прогнозата за вътрешното потребление на електроенергия в хоризонта на 2015, 2020, 2025 г. 2. Прогнозата си за потреблението на електроенергия в региона на Югоизточна Европа за същия хоризонт от време. 3. Възможностите на българския Енергиен системен оператор да управлява енергийна система на страната в случай на функционирането едновременно на четири реактора по 1000 Да се каже това нещо официално, с цялата сериозност и авторитетност на институциите. Призоваваме Народното събрание да приеме законови промени, които да забранят строителството на ядрени обекти в зони на висока висока сеизмична активност. Това е проектозакон, внесен от наш народен представител. Накрая, настояваме Временната анкетна комисия за „Белене” да обяви междинен доклад за разхищенията и злоупотребите, осъществени от българската и руска енергийна мафия на стойност милиард и 800 млн. лв. пари на българския данъкоплатец. Вторият ни приоритет – Синята коалиция настоява Изборният кодекс да бъде върнат за преразглеждане в Народното събрание. В Кодекса тези препоръки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които са приети от българското правителство. Не други, а тези, които са обявени, че правителството приема и се е ангажирало да ги реализира с промяна в Изборния кодекс, и тези, които имат широко политическо съгласие. Обещанието на правителството да извърши тези промени трябва да бъде изпълнено, защото е дадено пред българските избиратели и пред европейските граждани. Защото Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е организация на европейските

тази загриженост – трябва да намерим пътя мониторингът да бъде прекратен върху демократичната система на страната, която демократична и изборна система в момента се счита за некачествена. Трето, настъпилата 2013 г. ще бъде година на икономическа криза. Тук не искам да влизам в тона, с който се изказаха преди мен някои народни представители. Икономиката ни е болна,

Ние не се гордеем с това, че Ви предупреждавахме, управляващи от ГЕРБ, за това, че трябва да изпълните програма за противодействие на кризата с радикални реформи. Но сега си даваме сметка, че в остатъка от време тези 16 или 17 сесии са абсолютно недостатъчни това нещо да се случи. Но ние призоваваме да бъдат приети поне два законопроекта, които могат да подобрят нещата и да посрещнат поне най-сериозните най-сериозните проблеми, които ще поставите депресията, продължаваща в 2013 г. Това е да подкрепите едни промени на правилата и условия за обезщетяване на заетите при фирмена несъстоятелност, като направим използваем нарочно създадения за тази цел фонд. Напомням, тук имаше един дебат как господин Бойко Борисов реши един проблем с Оловно-цинковия завод в Кърджали, пък после се оказа, че не е решен, пък не е решен, защото законът ... и така нататък. Ето ние ще предложим едни такива промени, които да дадат възможност за по-широк достъп до фонда за обезщетяване и се надяваме да го подкрепите, защото тези случаи ще зачестят в следващата година. Второ, ще Ви предложим едни промени в Закона за обществените поръчки, така че да се гарантира на малките и средни фирми – подизпълнители, да получат задължително от спечелилия обществената поръчка изпълнител дължимите им суми за извършените от тях строително-монтажни работи, защото в момента е масова практиката на неразплащане с тези подизпълнители. Фирмите-изпълнители просто газят своите контрагенти и прехвърлят върху тях

Накрая, Синята коалиция си поставя за приоритет да настояваме Народното събрание да приеме отново мораториум срещу застрояване в защитени терени, който тихомълком беше заобиколен от управляващите от ГЕРБ. Целта ни е в името на съгласието да не допуснем нови скандали от типа на този на този с опита на застрояване на дюни в Несебър от приближени на вицепремиера Цветан Цветанов. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костов. От името на Парламентарната група на „Атака” – председателят на групата господин Волен Сидеров.

Дами и господа, представители на българския народ! В последните месеци на този мандат на българския парламент чухме кулминация на демагогията на партия ГЕРБ. В изказването на Красимир Велчев, който е председател на групата, той призова към прагматизъм. Господин Велчев, ако сте прагматични, излезте и обяснете защо преди половин час отхвърлихте нашето човек да може да се отбранява, когато го нападат вкъщи и когато някой застрашава живота и имуществото му! С какви аргументи? Обяснете на българските избиратели, на които обяснявате колко много неща сте направили, защо не искате да ги защитите! В момента в стотици села, квартали, населени места в България хората страдат страшно много от така наречената битова престъпност. Аз я наричам циганска престъпност, заради което водят дела срещу мен, но ще продължа да я наричам така. Идете да видите как живеят тези хора и как по десет пъти са ограбвани къщите им. Ако приемете този текст, който Ви предлагаме, човек ще може да се защитава вкъщи и няма да подлежи на съдебно преследване, ако се защитава, включително и с огнестрелно оръжие. Нали така е в любимите ви Американски щати, поне в някои от тях?

ред. За него толкова много се говори тук – да отпадне ограничението да са гласували толкова, колкото на последните избори – 4 млн. 335 хил. 245 човека? Ами ако на 27 януари гласуват 4 млн. 335 хил. 240 човека – с пет по-малко, този референдум ще бъде недействителен?! Защо всички си правите оглушки по този много основен и важен въпрос? Подготвен е референдум, говорим за него, канят се хора на дискусии, на дуели, а всъщност този референдум най-вероятно ще бъде недействителен, защото Вие отхвърляте нашето прагматично предложение, заедно с още пет други поправки в Закона за референдумите, които биха направили този референдум реално изпълним, осъществим!? Защо отхвърляте тези прагматични наши предложения? Защо отхвърлихте например прагматичното ни предложение –ще започна да изброявам само през последната година в Закона за защита на животните? Предложихме поправка, с която да се реши въпросът с бездомните кучета ясно и кардинално. Продължават да бъдат изяждани кучета в центъра или в кварталите на София и това Вие наричате развита европейска демократична държава!? Предложихме ясна поправка, с която да се реши въпросът – отхвърлихте го. Предложихме Ви Закон за българския език. С какви аргументи, господин Велчев, дами и господа народни представители от ГЕРБ, отхвърлихте да има Закон за българския език? С какви аргументи можете да обясните на избирателите, че не искате да има закон, който да регламентира използването на българския език и защитата му? Такива закони има в редица държави в Европа. С аргументите на Реджеп Ердоган ли, или с аргументите на националното предателство, защото този, който не иска да защити езика си, за мен е национален предател? Също така, който не иска да защити икономиката, енергетиката на държавата си, да защити нейния суверенитет и развитие, за мен е национален предател. Как ще обясните на Вашите избиратели,

тези депутати, които имате сега? Абсурд, нямаше да имате! Значи, сте излъгали през 2009 г., затаявайки, както казват юристите, своите престъпни намерения да обложите и депозитите депозитите на хората с данък, защото друго не знаете – облагате с данъци, с такси, вдигате акцизи, повишавате, изтупвате брашнения чувал! прагматичните предложения, които Партия „Атака” направи, за мораториум върху цените на горивата? Това е въпрос, който засяга милиони българи. Тези цени на горивата се диктуват от монополисти и Вие не искате да закачате монополистите и казвате, че правите полезни неща за българския народ. Не, не ги правите – просто имате пропаганда! Имате осигурени медии, социолози, агенции, които правят агитация за Вас. Те са платени, но това не може да промени истината, която се случва реално с хората. Вие цитирате Платон, аз ще Ви кажа, че старата латинска максима е: „Платон ми е мил, но истината ми е по-мила”, а истината показва, че управлението на ГЕРБ се провали в икономически и в национален план. Управлението на ГЕРБ стана придатък, васал на турската държава. Вие не пожелахте да предявите исканията на България за 10 млрд. долара, които Турция дължи за ограбените тракийски имоти. За четири години не пожелахте да го направите! Вие не пожелахте да поставите нито един въпрос за решаване с държавата Турция, а продължихте да се кланяте по отношение на Анкара и да водите васална туркофилска политика. България стана държавата с най-много минарета и джамии на глава от населението – по статистика на Евростат, не на Партия „Атака”. Вие отворихте пътя за нови ислямистки емисари така, че в момента в градове и квартали на България може да се видят уахабистки, джихадски прояви на ислямисти-фундаменталисти, които крещят със заканителни викове и имат намерение да водят „джихат” – свещена война с неверниците, тоест с нас православните християни. И по този въпрос ГЕРБ не направи нищо, напротив, блокира работата на службите още повече. Вие не направихте нищо за овладяване на битовата престъпност, както аз наричам всъщност циганската престъпност учтиво, и тя продължава да се разраства и да тормози българското население. Нищо не е направено. Напротив, заиграхте се с циганските барони и босове по време на изборите през 2011 г. и използвахте купените цигански гласове. Сега смятате да го направите пак и затова не закачате тази престъпност. Обяснението е много ясно и просто. По отношение на най-важния за българите въпрос, най най-важния въпрос – въпросът за техните доходи и стандарт, въпрос, който аз поставям от тази трибуна многократно и продължавам да го поставям, и ще продължа да го поставям. Той не само не беше решен, той беше пренебрегван по време на тези четири години управление на Партия „ГЕРБ”, която иска прагматизъм. Прагматичното решение в политиката е да осигуриш добри доходи на своите сънародници. Вече десетина пъти повтарям от тази трибуна, че минималната заплата от 290 лв. е подигравка с българите. Пенсиите, които сега се дават, са подигравка с българите! Трябва да се направи всичко възможно минималните прагове на пенсия и минимална заплата да се доближат до европейските. Това е нашето предложение. Това трябва да бъде въпросът на въпросите за всички политически партии на тези избори, а избирателите да питат партийните лидери и активисти, когато застанат пред тях: „Кажи ми какво ще направиш по отношение на доходите, как те ще станат европейски? Не ме интересуват общите Ви фрази и демагогии, разтягането на дъвки, посочването на това да не станем като Гърция, защото тя е много лоша държава”. Само че в Гърция минималната заплата е пет пъти по-висока от българската! Пет пъти! А пенсиите там започват от 500 евро нагоре! Ние, от „Атака”, апелираме пенсиите да започват от 500 лв. Хайде, компромисно – 500 лв.! Вие обаче не искате да чуете за това, Вие посрещате с ироничен присмех моите думи, когато говоря за покачване на минималната работна заплата на ниво 1000 лв. минимум, защото иначе е просто смешно да се говори. Сега ще повишите с 20 лв. – това е смешно, това е жалко! Много добре знаете, не може да стигне за издръжка на един човек в днешно време. Тогава какво правим, защо си играем на политика? Защо си говорим високопарни приказки, а не погледнем прагматично към проблемите на българския народ – те са: стандарт на живот, работа, перспектива, българска икономика! Вие, дами и господа от ГЕРБ, продължихте колониалния модел на България. Вие сте колониални чиновници, които изпълняват които изпълняват директиви отвън и не променихте това, за съжаление. Призовавах Ви от началото на този парламент с ръка на сърцето, призовавах Ви горещо: „Направете това и ще останете в историята!” Казвах Ви го. Вижте архивите, вижте стенограмите – казвах го, но не, не го направихте.

Не посмяхте да спрете договора за златодобива, който ограбва България. В България има златни залежи за над 700 милиарда долара – това са научни доказателства от високоавторитетни учени от БАН. Защо си правите оглушки по този въпрос, дами и господа от ГЕРБ?! Защо продължавате да обяснявате, че няма накъде и трябва да стягаме коланите, когато имаме златни залежи, с които в България можем да имаме доходи като австрийски, германски и френски?! Защо продължавате да си правите оглушки?! Искате прагматизъм – ето Ви прагматизъм, ето Ви реални доходи, които могат да бъдат постигнати,

всичко това ще донесе достатъчно доходи, за да може да се вдигне българският стандарт на живот такъв, какъвто е в Европа. Иначе си говорим, правим политика на думи, но нищо на дела. Аз призовавам всички български политици и партии да бъдат наистина прагматици и да кажат пред избирателите от днес до изборите какво точно ще направят – първо, второ, трето. Най-първо да го каже ГЕРБ, понеже претендира за още един мандат. Кои ще са първите десет неща, които ще промените утре и ще предложите в парламента?! До какво ще доведат те и защо точно тези?! На това отговорете и тогава ще Ви призная за прагматик, господин Велчев. Всичко добро! Благодаря Ви. Честита Нова година, между другото, на всички! Дано

Аз мисля, че е ясно, че трябва да бъде изключено директното предаване по телевизията и микрофоните на радиото. Гласували сме само декларациите да бъдат предавани на живо.

Уважаема госпожо председател, ще Ви запозная с: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 254-01-86, внесен от Четин Хюсеин Казак на 26 юли 2012 г. На редовно заседание, проведено на 27 септември 2012 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 254-01-86, внесен от Четин Хюсеин Казак на 26 юли 2012 г. Законопроектът беше представен от вносителя. Той мотивира предложението си с наскоро внесения и от Министерския съвет Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, в който по аналогичен начин се предвиждат хипотези за възстановяване на българско гражданство по облекчен ред на определена категория български граждани, които са го загубили по силата на двустранни договори между Народна Република България и някои страни от бившия социалистически лагер. Законопроектът съдържа два основни параграфа. С първия параграф се предлага да бъдат отменени разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за българското гражданство. Според него тези текстове предвиждат неравноправно третиране на лицата, изгубили българското си гражданство и кандидатстващи за неговото възстановяване, в сравнение с лицата от български произход, които кандидатстват за възстановяване или придобиване на българско гражданство по натурализация. Предлаганият законопроект предвижда възстановяването на българското гражданство да се изравни по режим с придобиването на българско гражданство по натурализация от лица от български произход. Само по този начин държавата може да докаже по нагледен начин, че тя не дискриминира своите граждани по етнически или някакъв друг признак. Вторият параграф от законопроекта предвижда създаването на нов параграф в Преходните и заключителни разпоредби, който дава възможност за опростена процедура за придобиване и възстановяване на българско гражданство за лицата, които са го загубили по силата на чл. 6, ал. 2 от Закона за българското гражданство от 1948 г. – отменен, и чл. 16, ал. 2 от Закона за българското гражданство от 1968 г. – отменен. Тези закони са предвиждали с идентичен текст дискриминационен режим по отношение на така наречените „български граждани от небългарска народност”, които през годините са се изселвали в чужбина и които са загубвали българското си гражданство автоматично, със самото изселване. Господин Казак предлага да се даде възможност по облекчен ред тези лица и техните деца да възстановят, съответно придобият, българско гражданство. По време на разискванията, в изказванията на повечето народни представители, беше цитирано становището на Министерството на правосъдието, което не подкрепя предложения законопроект. Коментираният въпрос е сложен, деликатен и чувствителен от гледна точка на морала и традициите на българската държавност. Той има не само правни измерения, а е политически натоварен и съдържа емоционален заряд. Ако предложенията бъдат приети, ще се създадат условия за правна несигурност, във връзка с настъпили в чужбина събития като раждане, смърт и сключен граждански брак. Други народни представители изразиха мнение, че становището на Министерството на правосъдието трябва да съдържа правни и конституционни аргументи, свързани с тази материя, вместо да се изтъкват политически и емоционални мотиви. След проведеното гласуване, с 1 глас „за”, нула гласа „против” и 9 гласа „въздържали се”, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Имам честта да Ви представя внесения от мен, но изработен и подкрепен от цялата ни парламентарна група Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Както стана ясно от становището, представено ни от госпожа Дукова,

да премахне някои дискриминационни разпоредби в действащия Закон за българското гражданство, създаващи неоснователно и противоконституционно неравноправно третиране на настоящи и бивши български граждани на базата на техния етнически произход. Първият параграф цели да премахне онези текстове от чл. 26, които предвиждат по-утежнени процедури и по-стриктни по-стриктни условия към лицата, които искат възстановяване на българското си гражданство. Искам да Ви обърна внимание, уважаеми колеги, че това са лица, които са се родили на тази земя, които са имали българско гражданство години, години наред и по една или друга причина са го загубили – дали чрез изселване, дали по силата на двустранни договори за каквито стана дума и в становището, дали доброволно. Това са лица тясно свързани с България и с българската държава исторически, емоционално, ако щете и родово. За нас е неприемливо и необяснимо как режимът и изискванията към тях могат могат да бъдат по-стриктни и по-утежнени в сравнение с онези лица, които са декларирали български произход, но нито са родени в България, нито някога са имали българско гражданство. За нас е неприемливо да има по-облекчен режим по отношение на втората група лица спрямо първата. Ние не казваме, че трябва да бъде обратното. Ние искаме този режим да бъде изравнен. Ако наистина претендираме, че България е европейска държава и ако не разбираме нейния етнонационален характер като едно етнически, ние трябва най-после да премахнем тези дискриминационни разпоредби. България трябва да бъде еднакво гостоприемна и да третира своите чада по един и същи начин, независимо каква вяра изповядват те или на какъв етнос принадлежат. Втората основна разпоредба, която предлагаме, както стана ясно и от становището, е заимствана едно към едно от внесения от Министерския съвет на 26 юни 2012 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Той предвижда възстановяване на българско гражданство от лицата, които са го загубили на основание двустранни споразумения между България и някои държави от бившия социалистически лагер и придобиването му по облекчен ред от техните деца. Ние преценихме, че след като за тази категория граждани може да има такъв облекчен ред, като им се даде възможност в 5-годишен срок, ако желаят, да се възползват от него и да го възстановят, съответно децата им да при добият българско гражданство, то с още по-голямо основание такъв облекчен ред, трябва да бъде създаден и предложен на онези хиляди бивши български граждани, загубили българското си гражданство не по своя изрично заявена воля, а по силата на идентични дискриминационни текстове в действалите през годините закони за българското гражданство, съответно закона от 1948 г. и неговия чл. 6, ал. 2, и Закона за българското гражданство от 1968 г. и неговия чл. 16, ал. 2. И двата текста по абсолютно идентичен начин са постановявали следния текст: „Български гражданин от небългарска народност, който се изсели от страната, изгубва българското си гражданство със своето изселване”. Този текст е абсолютно безпрецедентен и е ярко доказателство за отношението на комунистическата тоталитарна власт към една част от българските граждани.

когато те пожелаят да я напуснат, независимо по какви причини. Това са хиляди български граждани, напуснали тогавашната държава, не толкова заради някакви други чувства, някаква особена любов към друга държава, а които просто не са желаели да живеят при условията на комунистическа тоталитарна власт, която се е отнасяла по такъв дискриминационен и тенденциозен начин към своите граждани. Както много други български граждани, които са бягали в чужбина през онези години на комунистическа тоталитарна власт през границата или са заминавали уж легално, а след това са оставали, тези граждани също напускали пределите на страната, именно за да избягат от комунистическия тоталитарен режим на тогавашна България.

ще потвърдят, че тези хора нито за момент не са загубили своята любов, своята обич, своята носталгия по родината. Повечето от тях дори не са загубили и познанията си по български език. Така че те имат правото, ако пожелаят, и би следвало да могат да възстановят своето българско гражданство по облекчен ред, като ярко доказателство, че България е престанала вече да бъде онази тоталитарна комунистическа държава, която дискриминираше своите граждани и наистина вече е станала европейска държава, в която принципите на гражданското общество предоминират над останките от миналото и наслоенията в националното ни съзнание. Ето защо е абсолютно неприемливо за нас становището, представено от Министерството на правосъдието, поради липсата на каквито и да е аргументи от конституционен или какъвто и да е друг правен характер, изтъква бланкетни фрази от рода на „въпросът е деликатен, чувствителен от политическа гледна точка” и така нататък, Въпросът, уважаеми колеги, е принципен. Ще престане ли България да бъде мащеха за едни и майка за други свои деца и ще се превърне ли тя в истинска европейска държава, която всички нейни граждани са равноправни – истински равноправни, или ще продължим да робуваме на старите стереотипи, на старите наслоения, на старите предразсъдъци? В момент, в който Вие заявявате Вашата европейска ориентация, уважаеми колеги от ГЕРБ, аз Ви призовавам да го докажете на дело, като приемете нашия законопроект, който, както казах, изцяло е заимствал своите текстове от внесения от Министерския съвет с подписа на Бойко Борисов подобен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Докажете, че правителството и мнозинството от ГЕРБ не мери с два аршина, а

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Това е поредната провокация, която цели да премери температурата на българския парламент и на българското общество. Периодически се правят такива провокации, периодически се подават сигнали, от които да е видно как ще реагираме като законотворци, как ще реагира българското общество на абсурдни искания. Ако в предишни парламенти тези провокации много често се увенчаваха с успех, то тук има все пак някакви колебания и ние от „Атака” непрекъснато сме нащрек как ще реагират управляващите и дали няма да се поддадат. Една от нашите основни задачи и роли в българския политически живот, в българското общество, на българската политическа сцена е „Атака” твърдо да стоим и да даваме отпор на такива опити. За какво става дума? Тук наистина има твърде много история. Категориите, които се визират в законопроекта на ДПС, за бивши български граждани, изселили се от България, са с адрес и за годините от 50-те, 60-те и 70-те години, когато по изселнически спогодби има няколко вълни от напуснали страната граждани с турско етническо самосъзнание. Тук винаги съм казвал, че нашите бащи, деди и прадеди не са решили адекватно този национален проблем,

си посипваме главите с пепел, понякога да влизаме в напразни и излишни дебати. Ако нашите бащи, деди и прадеди бяха решили този въпрос, положението щеше да бъде аналогично на това в съседни страни, като Румъния, Сърбия, въпреки че населението и гражданите на Турция с българско етническо самосъзнание е било много по-голямо на брой и е заемало много по-обширни територии, отколкото така наречените „турци” в Българя. Това е исторически безспорен факт.

напуснали са България безвъзвратно, без каквото и да било намерение да се връщат тук и са приключили каквито и да е връзки и отношения с идеята за принадлежност и гражданство с България и българите. Това, което се прокарва тук като идея, не е нищо друго освен опит, който ДПС осъществява по поръчка на турските власти, на турската концепция концепция и виждане по въпроса, на стратегия на държавно ниво, прокарвана от отделни институции, правейки опит не само за използване на граждани с турско етническо самосъзнание в България като пета колона на турските национални интереси и имперски амбиции, но се правят опити, както виждаме, и за онези, които отдавна са се изселили в Република Турция.

мерки и ситуации в законодателството и правни положения, фактически състояния, според които някои от тези граждани нямат равноправност и статута на другите турски граждани. Това, което се прави в момента – казвам отново – е опит за премерване на температурата как ще реагираме. Притеснението ми е, че може да има някакви договорки, предвид честите срещи на министър-председателя Бойко Борисов с турските държавни ръководители. В тази връзка тук реакцията на управляващото мнозинство за мен винаги е непредвидима.

може ли в Гърция, Сърбия или в Румъния, или в други страни да бъде гласуван такъв законопроект?! Отговорът е еднозначен, той е „не”, разбира се! се! На пръв поглед формалното и за някои тук лековато гласуване и даване на възможност тези граждани да си върнат българското гражданство влече след себе си

и дава неоспоримото право на такива граждани за участие в изборите, което касае ДПС и редица други аспекти, които са във всяко друго отношение неблагоприятни и ще създадат огромни проблеми.

поддържа групи население с турско етническо самосъзнание в чужди страни, които да се явяват пета колона за интересите на държавата Турция, ако щете и в нейния имперски вид преди създаването на турската република.

„против” този опит, който, пак казвам, се опитва да премери температурата ни тук, в пленарната зала, а и издръжливостта и търпимостта на българското общество изобщо. Няма реплики. Изказвания? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! По същество, първо искам да уточня кого касае този закон, а именно кой е субектът, който ще бъде засегнат от този законопроект. Обръщам внимание върху този факт след изричното изказване на господин Шопов. Това са хора, които са избягали разочаровани или унизени от властта на тоталитарна България. Това са хора, които са се спасили в друга държава поради разрив между свои вътрешни политически, религиозни, културни, езикови и битови противоречия със стандартите на тогавашната тоталитарна власт. Това са всъщност хора, които са унизени, но същевременно са с ясно етническо самосъзнание и самоопределяне. Това са своего рода онези невъзвращенци, за които тоталитарната държавата раздаваше етикети. В никакъв случай не са хора, които искат да унизят ценностите на държавата или по някакъв начин да компрометират Република България. Това предложение не е своеобразна термометрия, както каза господин Шопов. Това предложение не е и провокация и не се прави с цел радикализиране на българското общество,

Няма дори и опит, намек за ерозиране на национални ценности и ключови понятия на държавността.

до 1989 г. Ако всеки човек в Република България, в съвременна България има равни права, то независимо кога той или негов родител е загубил гражданство, възстановяването на това гражданство не би трябвало да се влияе от категории като език, култура, цвят на кожата, категории като политически убеждения, религиозна принадлежност и най-важното, върху което ние акцентираме – етническото самоопределяне. Само така усещането за принадлежност към тази нация, усещането за принадлежност към българската държава ще затвърди самочувствието и нещо повече, дори гордостта като част от това общество, като част от българската държава. Това е особено актуален въпрос в нашето съвремие и то в аспекта на глобализиращия се свят, в аспекта на падането на граници. Това е непрекъснат въпрос, който е издиган и поднасян на всички политически сили, доколкото разбрах включително и на управляващата, при посещението им в Република Турция от страна на емигрантските общности там. Това е, както казваме в мотивите, тест за българския парламент. Този законопроект е своеобразно предизвикателство към усета ни за демокрация и за справедливост и справедливо интерпретиране на тези безспорно деликатни теми. И накрая за финал ми се ще да кажа следното – тези хора, които са направили тази постъпка, не бива да се обвиняват и угнетяват заради някогашно осъзнато приемане и споделяне от тяхна страна на онзи латински афоризъм, който е универсален за човешкото общество като цяло, а именно „Уби бене иби домус” – „Където е хубаво, там е домът”. Неслучайно казвам за финал точно този афоризъм, защото според мен в по-глобален план този принцип е една от причините

Трябва да стане ясно едно – че тези хора, за които стана дума и за които се иска да възстановяват лесно българското си гражданство, са се изселили по двустранна спогодба, даже мисля, че не е една, а са три, това няма значение, по двустранна спогодба между българското и турското строителство на международни правни основания доброволно, при определени критерии. Там имаше роднини по съребрена линия, до кое коляно беше – всичко това е обяснено в тази спогодба. И тези хора са се изселили напълно законно, напълно логично и по собствена воля те са се отказали от Родината си България, за да отидат в Отечеството си Турция. Няма никакви основания да получат отново българско гражданство по никаква логика, освен една – геополитически съображения на Република Турция, които се изразяват тук от нашите колеги от Движението за права и свободи, което ние сме казвали много пъти от тази трибуна. Затова, уважаеми колеги, ние от „Атака” смятаме, че това е една акция в полза на турската политика, на турската държава, на турското общество, на настроенията там и В една реч Ахмед Давутоглу казва: „Ромелия е геополитическата аорта на Турция в Европа”. Ромелия – това сме всички ние, общо казано. И това е геополитическата аорта. По тази линия сега започва да се упражнява натиск върху всички нас или, както казва колегата Шопов – да се опипва нашият пулс. Много Ви моля да си спомните, че всички сте българи и че това няма как да го гласуваме. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми проф. Станилов, Вие сте прав, че това се прави в услуга, разбира се, на външна сила, на Република Турция и се прави с много ясна цел обаче – нещо, което не казахте

По никакъв начин дори самите те не се чувстват свързани с България, че прадядо му някога се бил изселил. Тези хора ще бъдат организирани да гласуват – нали се сещате за кого и как. Ето това също трябваше да подчертаете, поради което аз призовавам всички колеги, всеки, който се чувства българин тук, да гласува „против”. Втора реплика? Заповядайте, господин Казак. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Професор Станилов, стига вече с тези Ваши тези, придобити в годините на тоталитарната власт от книгите, написани написани по времето на блоковото противопоставяне! Стига вече с Турция като вечния враг и с призраците на пантюркизма и на ислямския фундаментализъм, които идват от Турция. Вече сме 2013 г., професоре, забравете тези стари книги, които сте чели тогава. Тук не става въпрос за никакви турски интереси. Тук става въпрос за българско гражданство на бивши български граждани. Не става въпрос за никаква Република Турция и за някакви нейни интереси. Тук става въпрос за исконните права и демократичните ценности, които една европейска държава, която претендира, че изповядва, трябва наистина да докаже на дело. И Вие ми цитирате, че те са се изселили доброволно. Да, но те са се изселили доброволно, защото не са искали да живеят в една комунистическа тоталитарна държава, каквато е била България по същия начин, по който хиляди други български граждани са бягали от България през граница или са оставали в чужбина, отивали са в командировка, отивали са някъде на спортно състезание и са оставали там. Хилядите български политически които са напускали през тези години страната – те също са го направили доброволно, проф. Станилов. Защо те не са лишени от българското си гражданство автоматически, а само тези? Защо само тези, понеже доброволно са напуснали комунистическа България, са лишени автоматически и безвъзвратно от българското си гражданство? Ето на този въпрос отговорете. Ако претендирате, че България не е едноетническа държава, а наистина етнонационална в онзи смисъл, в който тя е държавата на всички свои граждани Вашата теза няма сериозна обосновка. Благодаря. По Конституция България е етнонационална държава с многобройна турска диаспора в нея. Това е по Конституция и реалност.

Тези хора не са били изгонени и никой не ги гонеше. Тези хора имаха всички права, каквито имаха тогава и другите български граждани. Тези хора имаха привилегии. Ще Ви обърна внимание и какво означават те. Това не е кандидатстване във вузове и прочие, и прочие, които го знаем като стара истина.

комунистическа партия се грижеше извънредно много за турското население в България и то получаваше повече, отколкото получаваха българите. И това българите тук го знаят. Ако и някои от тях да не иска да го кажат. Тези двустранни спогодби отразяваха настроенията в турското общество там и в турската диаспора тук. Това е причината, а не, не, че те се чувствали много зле при комунизма. Не е вярно. Те се чувстваха много добре и го знаят много добре. Така че тези аргументи и тази дуплика нямат никаква стойност. МЕНДА СТОЯНОВА: Колеги, има още две заявки за изказване – господин Гумнеров и господин Местан, така че обявявам 30 минути почивка. Дискусията ще продължи след почивката.